Zahvaljujem i prof. Atalagiću.Reč ima Nevena Đurić. **Nevena Đurić** Uvaženi predsedavajući, poštovana ministarka, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, danas na dnevnom redu imamo dva zakona – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bibliotečko-informacionoj delatnosti, pri čemu se sve pomenute izmene usvajaju i predlažu u cilju stvaranje ujednačene sistemske, a samim tim i efikasne regulacije celokupne oblasti kulture i sa tim u vezi su i predložene izmene Zakona o bibliotečko-informacionoj delatnosti u delu kojim se regulišu uslovi za izbor direktora.Predložene izmene zakona predstavljaju na pravi način odraz napora Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije u cilju stvaranja ovakvih sistemskih zakona i optimalnih uslova za uspešan i ravnomeran razvoj kulture, te ću svakako u danu za glasanje podržati predložene izmene.Ono takođe, važno jeste da je kultura svake zemlje u bliskoj vezi i u mnogome zavisi od ekonomskog stanja i stepena razvijenosti te zemlji i sve kulturne aktivnosti su blisko povezane i sa privredom i sa turizmom i sa trgovinom i sa tradicijom, ali i sa osnovnim obeležjima nacionalnog identiteta jedne nacije.Upravo ekonomski prosperitet Srbije i ekonomski napredak nama omogućavaju da danas ovde diskutujemo o ovim zakonima, da usvajamo pomenute izmene, ali ne samo ove zakone, već i brojne druge zakone koji se odnose na pitanja infrastrukture, na pitanje unapređenja privrede i generalno na napredak Republike Srbije.U tom smislu, moram da napomenem i sve važne projekte koji nas u Republici Srbiji očekuju u narednom periodu. Nas očekuje početak radova na izgradnji fabrike vakcina, kako je najavljeno, do 1. septembra nas očekuje otvaranje očekuje otvaranje još jedne kovid bolnice u Novom Sadu. Svi ekonomski parametri kada govorimo o našoj zemlji su pozitivni. Do kraja godine imaćemo u izgradnji čak osam autoputeva i brzih saobraćajnica, a nadamo se da taj broj bude povećan i na devet, uz jednu veliku napomenu da se početkom naredne godine očekuje i kretanje brzih vozova od Beograda do Novog Sada.Srbija je danas u takvoj ekonomskoj i finansijskoj poziciji, jer politiku danas u Republici Srbiji vode građani Republike Srbije, pošto niko bolje od naših građana, od nas samih,

omogućavaju napredak i prosperitet Republike Srbije, jer o tome odlučuju isključivo građani. Srbija danas jača i svi pozitivni rezultati i svi uspesi nisu nešto što je za Srbiju danas daleko i nedostižno.Ali, građani sve vide i oni umeju najbolje da procene i upravo je zahvaljujući njihovom voljom neodgovorna antidržavna i antinarodna politika koja je obeležila period do 2012. godine, tu pre svega mislim na period vladavine lidera sadašnje opozicije iz redova bivšeg režima, nešto što se Srbiji neće ponoviti.Svi ovi projekti o kojima sam ja do sada govorila nisu samo spisak lepih želja. Oni su danas realnost. Realnost zato što Aleksandar Vučić pred građane Republike Srbije ne izlazi sa onim što građani žele da čuju, već izlazi isključivo sa istinom. I varaju se svi oni koji misle da će građani Republike Srbije zaboraviti period ozloglašene vladavine žute ekipe, period kada su nam fabrike prodavali za siću, kada su nam urušavali ekonomiju i kada su ljude ostavljali bez posla.Kako posla.Kako građani vide sve njih mogli smo da vidimo i pre par dana, kada su se provokatori obratili ispred prostorija Srpske napredne stranke, ne bi li izazvali neko sažaljenje ili su prosto imali nameru da ponovo pokušaju da građanima plasiraju maglu. Tada su im građani dali jasan odgovor, kratak i jasan odgovor su dale one hrabre gospođe tom prilikom, koje se ne plaše ni lopova, ni njihovih glasnogovornika i koje mogu da naprave jasnu razliku između toga kako se živelo u vreme tih tajkuna a kako se u Srbiji živi danas.Inače se sav politički program današnje opozicije koja je zdušno podržana od strane pojedinih tajkunskih medija zasniva na dve osnovne ideje, a to je - srušiti Aleksandra Vučića ili što više vređati tog istog čoveka. Onda dođemo u situaciju da nam o urnisanju srpskog naroda govori Marinika Tepić. Ruku na srce, ima ona obimno iskustvo u tom segmentu, ali verujem da nije nimalo prijatno kada ti najobičniji banditi iz redova bivšeg režima slušaju kada mi ovde govorimo o tome šta su i kako su sve oni radili, kako su harali i pljačkali našu zemlju i kakvim su se sve muljačinama i lažima služili.Onda dođete u situaciju da o vama govore vaši nekadašnji bivši saradnici. Ja prosto to ne mogu da izostavim, to ne smemo da zaboravimo, jer tu ima dosta argumenata kada govorimo o urnisanju srpskog naroda. Ako krenemo od toga da je ona srpski narod lažno optužila za genocid u Srebrenici, pa je koristila zloupotrebljavala poziciju pokrajinske sekretarke za omladinu i sport i na taj način, mimo zakona, finansirala pojedine sportske klubove, pa smo čuli da je obećavala i kojekakve policijske značke, pa je tražila i zahtevala da se isele novinari koji su po njenom mišljenju nepodobni, a danas je valjda nagrađena, to dođe kao neka vrsta stimulacije tim nekim luksuznim automobilima kojima se bahati, nagrađena od strane svog šefa, verovatno za sijaset ovih laži i afera koje kontinuirano plasira. Samo što je mali odziv ljudi koji žele da čuju to šta ona ima da kaže, jer sam sigurna da građani ne žele da slušaju priče od onih kojima je glavna i osnovna ideja vodilja uspešan tajkunski interes, ili bolje rečeno - što uspešniji tajkunski interes i prljavi poslovi. Ne žele građani da slušaju od onih koji rade za tajkunski keš. Međutim, oni ne odustaju jer žele da dosanjaju te svoje snove i da se ponovo dokopaju vlasti.Da vlasti.Da napomenem još jednom da građani Republike Srbije jasno znaju koga podržavaju. Podržavaju državu i one koji rade u njenom interesu, a ne tajkune. I jasno je ovde ko radi u interesu građana Republike Srbije i jasno je kome smetaju i ko je protiv zakona koji se usvajaju u ovom parlamentu. Jer, kako bi, recimo, Zakon o poreklu imovine mogao da odgovara nekom ko poreklo svoje imovine ne može da dokaže?Ali, Srbija je napravila svoj izbor. Pošteni i odgovorni građani su napravili svoj izbor i velika većina građana Republike Srbije, a svakako i poslanici SNS, stoje u prvim redovima kad god treba podržati bilo kakvu ideju i inicijativu o prosperitetu Republike Srbije koja se upravo ogleda u politici koju je projektovao i koju danas vodi Aleksandar Vučić. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Miloš Terzić. **Miloš Zahvaljujem.Poštovani građani Srbije, poštovana ministarka, danas govorimo o izmenama Zakona o kulturi, o jednom sistemskom zakonu sa kojim svaki deo kulturnog života u Srbiji mora da bude usklađen.Cilj ovih izmena je da se precizira način izbora članova Nacionalnog saveta za kulturu, takođe i nadzornih i upravnih odbora, sa ciljem da ova tela rade još bolje i još efikasnije.Konkretan cilj ovih izmena jeste da se zakon uskladi sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti i da se utvrdi veća zastupljenost žena u ovim radnim telima, što je svakako dobro. I ja ću u danu za glasanje, zajedno sa svojim kolegama i koleginicama narodnim poslanicima iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić - Za našu decu, podržati navedene izmene zakona.Kada govorimo o kulturi, naš zadatak jeste da čuvamo i promovišemo naše kulturno nasleđe, jer kulturni identitet je najvažniji za jedan narod, jer kulturni identitet predstavlja sponu između nas, naših predaka i budućih pokolenja i ne smemo nikad da se odreknemo borbe za naše kulturno nasleđe, za naš kulturni identitet, jer svako odricanje tog tipa može biti fatalno za čitav jedan narod.Srpska napredna stranka je stranka koja vodi jednu realnu nacionalnu politiku i baš iz tog razloga smo u prethodnom periodu izdvajali značajna sredstva iz budžeta za kulturu, i to kroz realizaciju važnih projekata, kao što je digitalizacija našeg kulturnog nasleđa, promocija našeg kulturnog nasleđa na međunarodnom nivou, kroz renoviranje Narodnog muzeja, kroz otvaranje Srednjevekovnog muzeja Srbije i, konačno, kroz podizanje spomenika Stefanu Nemanji u srcu društveno-tehnološkog projekta "Beograd na vodi", čime smo dokazali i pokazali da nacionalni identitet i društveno-materijalni progres mogu da idu zajedno.To je priča o nacionalnoj svesti i to je priča o samopoštovanju. Mi na taj način čuvamo i branimo naše kulturno nasleđe. Mi na taj način branimo i Pećku patrijaršiju i Bogorodicu Bogorodicu Ljevišku i Arhangele, dakle, naše kulturno nasleđe na Kosovu i Metohiji, koje je danas, mogu slobodno da kažem, najugroženije sigurno u čitavoj Evropi.Uspeli Evropi.Uspeli smo da dovedemo do toga da progres sa nacionalnim predznakom bude novi srpski kod i da uticaj lažne drugosrbijanske elite sve više slabi, što je posebno dobro i pozitivno prihvaćeno kod mladih ljudi.Vidi se frustracija te drugosrbijanske lažne elite zbog podizanja spomenika Stefanu Nemanji, zbog davanja državne pomoći za završetak izgradnje Hrama Svetog Save, zbog davanja državne pomoći za obnovu manastira Hilandar. Jedini njihov zadatak jeste da napadaju sve ono dobro i sve ono pozitivno što u srpskom društvu uradi Srpska napredna stranka i predsednik Aleksandar Vučić, ali isto tako i zadatak da napadaju sve nacionalno i sve progresivno.Kada govorimo o našem kulturnom nasleđu na Kosovu i Metohiji, ono što sam siguran da nas sve zabrinjava jesu konstantni i mogu slobodno da kažem svakodnevni napadi na naše crkve, naše manastire na Kosovu i Metohiji i uopšte me ne bi iznenadilo u budućnosti da Aljbin Kurti, miljenik Dragana Đilasa, Borka Stefanovića i Vuka Jeremića, krene putem Mila Đukanovića u pokušajima otimanja imovine SPC, i to je nešto protiv čega moramo svi zajedno da se borimo svim sredstvima da nikada niko ne pomisli da tako nešto može da uradi.Moramo da budemo jako oprezni, jer očigledno je da postoji određeni savez između autošovinista u Beogradu i ekstremista u Prištini, jer na isti način napadaju Srbiju. To su isti oni autošovinisti okupljeni danas oko politike koju propagira Dragan Đilas, a koji su posle 2000. godine oslobodili iz srpskog zatvora Aljbina Kurtija. Verovatno su već tada prepoznali njegov potencijal za napade na Srbiju, pa tako danas zajedno sa Aljbinom Kurtijem Marinika Tepić i Zdravko Krivokapić mogu da optužuju Srbe i srpski narod za nešto što Srbi nikada nisu uradili.Optužuje nas, zamislite u Briselu, Aljbin Kurti da je Srbija počinila nekakav genocid još u 19. veku, a procenat Albanaca u udelu stanovništva od 19. veka do danas je porastao sa 10% na današnjih 90%. Dakle, tamo gde nas Kurti i Marinika Tepić optužuju da su Srbi i srpski narod počinili nekakav genocid, tamo Srba više nema. Jedini narod koji je doživeo sistematski zločin u 20. veku i koji je proživeo i doživeo genocid jeste srpski narod, i to u ustaškoj NDH, ali i strašne zločine i u Bosni i Hercegovini i na Kosovu i Metohiji, što je devedesetih godina rezultiralo strašnim etničkim čišćenjima, gde je više od pola miliona naših sunarodnika bilo prinuđeno da napusti svoja vekovna ognjišta.Cilj Aljbina Kurtija je jasan u pregovorima, a to je da se protera sve srpsko sa Kosova i Metohije. Uzgred, govorimo o čoveku koji jednoj Srpkinji u Đakovici ne dozvoljava da kupi hleb. Toliko o gromoglasnoj tišini i nevladinog sektora u Beogradu i o tzv. opoziciji u Srbiji koji nijednog trenutka nisu stali u odbranu gospođe Dragice Gašić u odnosu na sve ono sa čime se ona danas u Đakovici suočava, u svom gradu, u svom stanu. To je politika jednog kontinuiteta napada na Srbiju i na srpsku državu, koju još zagovaraju i Tači i Veselji i Haradinaj.Dakle, Srbiju optužuju trgovci ljudskim organima, pa zato i neće u Briselu da pokrenu suštinski važna pitanja, kao što su pitanja nestalih, jer ne žele da se dođe do toga da se otvore tajne arhive terorističke OVK, jer bi se onda utvrdilo da istina nije baš onakva kakvom je oni predstavljaju.Dakle, Srbiju poslednjih godina, meseci, nedelja učestalo napadaju zajedno i na istom su zadatku autošovinisti iz Beograda, ekstremisti iz Prištine, Prištine, trgovci ljudskim organima iz Prištine, hrvatski mediji. Dakle, na istom zadatku su, i to nije ništa drugo do organizovan napad na predsednika Republike Srbije, na Aleksandra Vučića, zbog njegovih čvrstih stavova po pitanju Kosova i Metohije i Republike Srpske. Očigledno je da postoje određeni centri moći i u Beogradu, ali i u okruženju i šire kojima ne odgovara svaki ekonomski i politički uspeh Republike Srbije.Već sam jednom rekao i ponoviću to još jednom da smatram da, ako se ikada nešto loše na Balkanu bude dogodilo, će se to dogoditi zbog nasilnih pokušaja da se reši albansko pitanje i na taj način da se nasilno stvori velika Albanija. Zanimljivo je da o tom problemu jedino govori Srbija, dok sve zemlje u okruženju o tome govore ili stidljivo ili ćute.Hoću da iskoristim priliku i da poručim i ekstremistima u Prištini da ovo više, zahvaljujući SNS, politici koju sprovodi Aleksandar Vučić, nije Srbija iz 2004. i 2008. godine i da Srbija više nikada neće dozvoliti nove pogrome i nove oluje, i nešto nalik onome što se dogodilo 2004. godine kada su goreli vekovi. To se jednostavno više nikada neće ponoviti i Srbija to više nikada neće dozvoliti.Hoću da iskoristim priliku da autošovinistima i ovim Đilasovcima u Beogradu da jednostavno srpski narod i građani Srbije nikada više neće dozvoliti da se putem nasilja dođe na vlast, bez političke volje građana Srbije, uz pomoć stranih agentura i kriminalaca kako bi mogli da nastave da sprovode onu izdajničku i lopovsku politiku koju su imalipriliku da sprovode čitavih 12 godina, u periodu od 2000. do 2012. godine.Znaju godine.Znaju građani Srbije i dobro vide da danas imamo snažnu državu, a ne tajkunsko preduzeće. Vide građani Srbije kako se sprovodi odlučna borba protiv organizovanog kriminala, jer svi oni koji su se bavili organizovanim kriminalom danas su, zahvaljujući državi, iza rešetaka i to je pametnom čoveku dosta.Mi ćemo nastaviti da jačamo Srbiju u svim oblastima, nastavićemo da ulažemo u kulturu, nastavićemo da negujemo kulturu pamćenja, a sa ciljem da širimo i naš ekonomski i politički uticaj u regionu, a i šire, ali nam je najvažnije, i to u skladu sa srpskim nacionalnim interesima, da sačuvamo sačuvamo mir i stabilnost kako bi naša ekonomija i naša privreda još više napredovala. Zato sam ubeđen da će građani Srbije na prvim narednim izborima još veću podršku i poverenje dati politici koju sprovodi SNS i predsednik Aleksandar Vučić, jer to je jedina politika u Srbiji koja garantuje bolju budućnost.

Poštovani predsedavajući, poštovana ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani, žao mi je što tu nije ministarka kulture. Izuzetno sam zadovoljan rezultatima Ministarstva u prethodnom periodu i smatram da je samo Ministarstvo dobro radilo svoj posao u onom delu koji je bio njen zadatak.Kada je takvo stanje, kada situacija napreduje, kao što sam rekao, situacija u kojoj je Ministarstvo kulture, logično je da se postavljaju neki novi, viši ciljevi. Smatram da je shodno tome i donet predlog o podizanju lestvice, odnosno da je za direktora biblioteke sada neophodno pet godina radnog iskustva u kulturi i visoko obrazovanje.Koliko je kultura značajna i koliko je značajan deo društva govori nam i činjenica da pojedinci, koji su klasičan primer nekulture i vandalskog ponašanja, žele da se uvuku u ustanove kulture kao što su biblioteke o kojima danas govorimo.

Zamislite Boška Obradovića koji je probao da upadne na RTS, televiziju koja je najmanje naklonjena nama, vladajućoj većini, ali RTS koji ima već 20-30 godina izuzetan kulturni program. Zamislite čoveka koji želi da radi u ustanovi kulture, a upada u takvu ustanovu, predvodeći razne huligane.Inače, taj isti Obradović, koji je pokušao da se zaposli u čačanskoj biblioteci, ima i krivičnu prijavu za napad na jednog našeg kolegu, poslanika, ali i krivičnu prijavu za napad na ministra. na ministra. Kada bi njemu dozvoli da radi u jednoj ustanovi kulture, to bi bilo ravno skandalu.To bi bilo kao kada bismo Draganu Đilasu, čoveku koji je bio optužen za porodično nasilje, za koga se govorilo po medijima da je pretukao bivšu suprugu i njenog oca, dali nagradu – najkulturnijeg Beograđanina, recimo.Osim biblioteka, kada se govori o kulturi, često se govori o prenošenju kulturoloških obrazaca, a o čemu su neke moje kolege ovde govorile. O prenošenju kulturoloških modela ponašanja sa starijih na mlađe. i deca upijaju sve ono što stariji rade i u njima vide neke svoje idole. Uglavnom su to sportisti, glumci, pevači, ali u poslednje vreme i nosioci javnih funkcija.Sada zamislite situaciju da Vuk Jeremić ponovo postane nosilac neke javne funkcije

Možda nepoštovanje svoje zemlje koje iskazuje i dan danas, svakodnevno, i kada govori o svemu što je srpsko. Možda je to agresija koju je pokazao kada je probao nasiljem da upadne u predsedništvo Srbije, kod predsednika države, ali svaki dan, iznoseći tu istu agresiju, preteći nama, narodnim poslanicima SNS, putem medija u vlasništvu Dragana Đilasa ili putem svojih naloga na društvenim mrežama.Nisam siguran za ove prethodne, ali sam siguran da ukoliko on postane javni funkcioner da će kulturološki obrazac koji on bude prenosio mladima biti sledeći – to je kukavičluk. To je onaj kukavičluk koji prikazao kada je brzinom munje izleteo iz Predsedništva kada je predsednik Srbije izašao pred njega i kada je video odlučan stav predsednika Aleksandra Vučića.Osim biblioteka, muzeja, galerija, o čemu smo svi ovde pričali danas, u skladu sa opštom globalizacijom glavni nosioci kulture postali su mediji kako elektronski tako i onih štampani.Srbija može da se ponosi da ima 74 naučna časopisa u kojima mladi istraživači objavljuju svoje naučne radove, od kojih su neki izuzetno citirani među kolegama istraživačima u inostranstvu.Međutim, nažalost u Srbiji se pojavio jedan ne mogu reći časopis, previše je to jedna ozbiljna i fina reč da bi se upotrebila za gomilu šarenog papira, koju tajkun Dragan Đilas štampa, a gde bi drugde nego u Hrvatskoj, jedinoj zemlji koja je u istoriji imala logor za malu decu i u kojoj iznosi neverovatne neistine i gadosti o predsedniku Republike Srbije ali i celoj državi uopšte. Taj isti Dragan Đilas koji je jedinstven primer na svetu da je za vreme svoje funkcije gradonačelnika zaradio 619 miliona evra zbog čega nije ni stigao da se bavi našim glavnim gradom. pored ovog pamfleta, koristeći i medije i portale u svom vlasništvu daje političku podršku sekačima glava iz klana Belivuk – Miljković, zajedno sa svojom uzdanicom Marinikom Tepić, onom istom Marinikom Tepić koja je još pre nekoliko godina optužila našu Srbiju i našu bratsku Republiku Srpsku za genocid i srpski narod za genocidan narod, pa bi sad nastaviću destruktivno politiku opankavanja po diktatu ambasada verovatno da ode korak dalje, da nas sve optuži da smo koljači i saučesnici.Međutim, on je u svojim medijima spominjao odlučujuće činjenice, a to je da smo mi, da je država Srbija uhapsila ceo klan Belivuk-Miljković bez ijednog ispaljenog metka za razliku od njih koji su u svoje vreme streljali vođe Zemunskog klana da ne bi progovorili. Marinika i Đilas ne govore u svojim medijima da smo mi odmah doveli forenzičare u kuću u Ritopeku, u kuću strave kako bismo ustanovili koje sve boravio u toj kući

da prikažu svoj odnos sa kriminalcima iz klana Belivuk-Miljković. Za razliku od njihovog vremena kada su snimci iz Šilerove boljševno nestali.Na kraju, neko ko prenosi kulturne vrednosti sa generacije na generaciju su profesori, učitelji, nastavnici. Setimo se Desanke Maksimović, profesora Vujića nekada ili Vladete Jerotića u skorije vreme.Međutim, opčinjeni mržnjom prema svemu srpskom i svakome ko štiti srpske nacionalne interese, a pre svega zatrovani mržnjom prema predsedniku Aleksandru Vučiću na površinu su isplivale neke kreature, ljubitelji nastranosti, a ljudi koji su se infiltrirali među nastavnički kadar. Mene samo zanima - kada će se uvesti na fakultetima da mora postojati minimum kulturoloških normi koje jedna osoba mora da ima da bi obnovila status profesora na fakultetu? Kako je moguće da našoj deci predaje ne mogu da ga nazovem osobom, čovekom, reći ću – stvorenje što se na najgori mogući način ruga žrtvama Belivukovog klana? Zar to da nam uči decu na državnom Pravnom fakultetu i to na fakultetu za koji mi svi izdvajamo novac? Pa zamislite kako izgledaju konsultacije kod tzv. prof. Vuletića u jednoj maloj kancelariji kada mu u kancelariju dođe jedan mladi student, lep i iz unutrašnjosti i bude suočen sa njim oči u oči u jednoj maloj prostoriji. Sa čovekom koji se ne libi da dželatu Belivuku izjavljuje ljubav preko telefona i da se onako bezobzirno ponaša i krevelji pred TV ekranima.Gospodo poslanici i dragi građani, ta jasna razlika između nas koji želimo kulturnu Srbiju i istih tih Vuletića, Marinike i Đilasa koji koljačima iz Ritopeka daju političku podršku koja je po meni radna saučesnicima u zločinu. Hvala. Hvala dr Životiću.Reč ima Miloš Banđur.

ja ću se osvrnuti u svom izlaganju na nekoliko stvari. Naravno, prvi segment u obraćanju biće posvećen zakonima koji su danas na dnevnom redu, tačnije Predlogu izmena i dopuna Zakona o kulturi i Zakona o bibliotečko-informacionoj delatnosti. Naravno da se slažem da i ovi zakoni, kao i drugi, moraju da budu usaglašeni sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti i to nije sporno.Ono što ja vidim ne spornim, ali jeste neka moja primedba i Ministarstvu za rodnu ravnopravnost i Ministarstvu kulture, a možda i drugima koji neke svoje zakone budu po ovom osnovu nama dostavili na korekciju je da su ovi zakoni doneti negde otprilike u isto vreme. Jedan zakon je donet 10. maja, drugi 25. maja ili otprilike u tom periodu. Period pripreme zakona ili izmena zakona je jako dug i ja sam očekivao da i u jednom ili između jednog i drugog ministarstva postoji komunikacija i da nešto što se priprema u Ministarstvu za rodnu ravnopravnost bude na vreme sagledano i i inkorporirano u propise koji se tiču drugog ministarstva, Ministarstva za kulturu.Da ste vi to tako uradili, vi i vaša koleginica koja je ministar kulture, mi danas ne bi trošili čitav skupštinski dan na izmene i dopune koje se tiču promene tri brojke na tri mesta u dva zakona.Znači, to je moja kritika vama i moja kritika Ministarstvu kulture u tom delu i zanimljivo je da je Ministarstvo kulture požurilo da odmah neke svoje članove usaglasi sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti, ali recimo nije punih 16 godina niko usaglasio Zakon o kulturi sa Zakonom o visokom obrazovanju. Zakon o visokom obrazovanju iz 2005. godine sa svim izmenama i dopunama, kasnije pa i nov zakon iz 2017. godine sa izmenama i dopunama, ne poznaju više obrazovanje. Ranije smo imali više i visoko. Visoko je bilo fakultetsko, više je bilo dvogodišnje. Od 2005. godine u Srbiji postoji samo visoko obrazovanje koje je u stvari inkorporiralo i više obrazovanje i zaista više škole su postale visoke strukovne škole.Tako da kada u zakonu i dalje stoji posle 16 godina da neko treba da ima visoko obrazovanje za funkciju direktora, a misli se na četiri godine, najmanje četiri godine školovanja na fakultetu, onda to nije u skladu sa zakonom i ja upućujem i one koji rade u Ministarstvu kulture i u nekim drugim ministarstvima da urade ono što su uradile njihove kolege iz Ministarstva privrede, mislim. Zakon o javnim preduzećima je na vreme usaglašen sa Zakonom o visokom obrazovanju i vi tamo imate lepo navedeno kada je u pitanju školska sprema direktora javnog preduzeća visoka školska sprema šta to sve podrazumeva.U svakom slučaju, potrebno je da napisati da se radi o školovanju na visokoj školi, odnosno visoko školskoj ustanovi u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno 240 ESP bodova, bilo da se radi o akademskim ili strukovnim studijama. Ovako ako ostane, a ostalo je, da piše da direktor i biblioteke i ustanove kulture treba da ima visoku školu, to znači da on može da ima tri godine visoke strukovne škole, da je stekao prvu osnovnu diplomu visoke strukovne škole ili da je stekao visoku diplomu fakulteta, a mnogi planovi i programi su tri plus dva umesto četiri plus jedan, tako da i sa tri godine fakulteta dobija se osnovna diploma i on je završio visoko obrazovanje.Siguran sam da zakonodavac nije mislio na trogodišnje, već na četvorogodišnje školovanje i mislim da je red posle 16 godina neko u Ministarstvu za kulturu sedne, razmisli i uslove za izbor direktora upodobi zakonu koji je u tom delu nepromenjiv od 2005. godine. To su bile neke sugestije onoga što je na dnevnom redu.Što se tiče onoga što nije sasvim direktno na dnevnom redu, a jeste nešto što, kao građani i, kao narodni poslanici, trebamo i moramo da komentarišemo je, ne smemo da ostanemo nemi na sve to što se oko nas dešava je da želim da podsetim sve nas, da je danas 28. juli. Do duše 2021. godine, ali 28. jula 1914. godine, znači pre 107 godina, Austro-ugarska je objavila rat Srbiji.Pet dana pre toga, 23. jula 1914. godine, u Niš, u zgradu Banovine, gde je bilo privremeno sedište Vlade, predsednika Vlade i gde su bili kralj i Narodna skupština, stigao je telegram, ultimatum Austro-ugarske carevine, Srbiji.Zanimljivo je da je tog istog 23. jula, ali ove godine, Valentin Incko, koji dolazi iz zemlje koja je pravni naslednik austro-ugarski, ili da kažem čovek koji pripada naciji koja je tada izvršila agresiju na srpski narod, takođe uputio jedan ultimatum srpskom narodu, zabranivši nam da govorimo o svojim žrtvama i stradanjima u ratu u BiH, da o Srebrenici ne smemo ni da komentarišemo i da je to genocid o kome čak ne sme, ni da se u svrhe istraživanja i nauke polemiše.Očigledno je da duh Oskara Poćoreka, živi u gospodinu Valentinu Incku, jer i Oskar Poćorek koji je 1914. godine bio upravitelj BiH, je u pismu svom ministru napisao da treba iskoristiti apatiju srpskog seljaka, da Zagreb obavezno treba okretati protiv Beograda, a da hrvatsku i muslimansku inteligenciju u BiH treba okrenuti protiv Srba. Dakle, zavadi pa vladaj.Tako je bilo, tako su razmišljali i tako razmišljaju i danas. Suština je, muslimani i Hrvate, sada Bošnjake i Hrvate okretati protiv Srba, i to se nije promenilo. Srbi to naravno znaju i uvek su hteli bratske odnose i sa jednima i sa drugima, jer mi i jedne i druge smatramo i doživljavamo, kao svoju braću, ali izgleda da na te druge dve strane postoji nada da se uz tuđu, stranu pomoć uvek nešto može štrpnuti što pripada srpskom narodu, pa se onda opredeljuju za tu opciju, a ne za opciju saradnje, bratstva i prijateljstva sa Srbima.Moram Srbima.Moram da kažem, da je upravo zbog Valentina Incka, on poslednji koji može da govori o genocidu. Ne samo on, svi koji pripadaju nemačkoj, tj. austrijskoj naciji, treba da se uzdržavaju kada srpski narod pominju u kontekstu bilo kakvog genocida, jer genocid se desio u Prvom svetskom ratu. Genocid je počinila Austro-ugarska nad Srbima, počinila ga je Nemačka, počinila ga je Bugarska, ali pre svega Austro-ugarska. Iz jedne direktive komandanta Austro-ugarskog devetog korpusa, 1914. godine, samo jedan citat ću da izvučem pre svega ne trpim da se neuniformisani, ali naoružani ljudi, neprijateljske zemlje, bilo da se nađu u grupama ili pojedinačno, zarobljavaju, oni se imaju bezuslovno poubijati. Radi se o drugom i trećem pozivu, jer u Srbiji nije bilo uniformi za sve. Drugi i treći poziv nisu imali službene uniforme, njihova seljačka odela i šajkače su bili njihova uniforma, a naredba Austro-ugarske vojske je bila da se oni ne zarobljavaju, da se oni, bilo bilo pojedinačno ili u grupama, na licu mesta ubiju.Andri Barbi, dopisnik pariskog „Ilustrasiona“, za period Prvog svetskog rata, kazao je - prinuđen sam da žigošem strahovita varvarstva austrougarskih trupa, da nisam svojim očima gledao njihova nedela i da nisam fotografisao njihove žrtve, ne bih verovao u zločine.

To je napisao neko ko je Francuz i neko ko je sigurno u tim situacijama i u tom periodu bio nepristrasan.Dakle, genocid je počinila Austro-ugarska, počinila je nacija kojoj pripada i gospodin Incko i kojoj je pripadao i gospodin, da li uopšte može da se nazove gospodin, Oskar Poćorek, krvnik koga je zaobišao onaj metak koji je bio njemu namenjen, od strane Gavrila Principa.Oni su u BiH napravili niz velikih logora za srpske civile. Ne znam koliko je to poznato javnosti. Srpska sela su spaljivana, stoka je odvedena i pobijena, a civili smeštani u logore. Jedan od najvećih je bio u Doboju, gde je austro-ugarska konjušnica za bolesne konje bila pretvorena u logor za Srbe. Nije očišćena ni sređena. Takva kakva je, u kojoj su bili bolesni konji, u nju su dovođeni Srbi. Kroz nju je prošlo 46.000 ljudi, 12.000 ljudi je stradalo. Bilo je tu i žena i dece, jer stanovništvo čine muškarci, žena i deca. Mnogo dece je umrlo u tom logoru. Najviše zbog nedostatka hrane i zaraznih bolesti. Zbog nehigijene zavladale su crevne zarazne bolesti, broj bolesnih je iz dana u dan rastao, pa je jednog dana bio 106 po evidenciji. Najdramatičniji je bio april 1916. godine, kada je 346 dece umrlo u tom logoru. Kažem, ukupno 12.000 Srba, a to nije bio jedini logor iz tog logora Srbe su deportovali u logore po Mađarskoj, Rumuniji, što dalje od BiH, jer je plan bio da se BiH etnički očisti od Srba. Ako se očisti od Srba, a Srbija podeli između susednih zemalja, onda prestaje opasnost po austro-ugarsku imperiju, jer je ona u Srbima u Bosni i u Kraljevini Srbiji videla opasnost po svoj opstanak.Ako to nije genocid, ako to sve što se desilo u Prvom svetskom ratu gde je Srbija izgubila jednu trećinu stanovništva, gde je stradalo 52% ukupnog muškog stanovništva, a u tih 52% su oni najmlađi vojno sposobni, biološki najjači muškarci, ako to nije genocid nad jednim narodom, ako genocid nije masovno vešanje civila u Mačvi, šta je onda genocid?Ono što je uradio Oskar Poćorek, nastavlja Valentin Incko. On zabranjuje da se govori o žrtvama u Bratuncu, u opštini Srebrenica, o srpskim žrtvama između 1992. i 1995. godine kojih je bilo nešto manje nego što je bilo muslimanskih žrtava u periodu od 11. do 19. jula 1995. godine. Nešto malo manje, a ja ko logičar i matematičar uvek polazim od principa uzroka i posledica. Znate, jeste neki propust u lancu komandovanja možda uzrokovao da dođe do ovako strašnog zločina 11. jula u Srebrenici. Nedovoljno čvrst lanac komandovanja. Strane službe koje su imale interes da Srbi počine zločin na koji će kasnije stalno da se pozivaju, da sve drugo zaborave i da samo to bude u fokusu Međunarodne zajednice.Ovde je je bitan i uzrok. Oni koji su popalili sva srpska sela u opštini Srebrenica i opštini Bratunac, pobili civilno stanovništvo ili proterali, pa u toj vojsci Republike Srpske su bili njihovi rođaci, braća, komšije, susedi itd. lako je bilo upaliti fitilj osvete lako je bilo upaliti fitilj osvete i da se isprovocira da se nekome kaže – e sada, e ovo vam je prilika da se osvetite.Znači, ja osuđujem to što se desilo tada, 11. jula i kasnije u Srebrenici, ali zašto niko u međunarodnoj zajednici, gotovo niko u zapadnom delu međunarodne zajednice, pa i gospodin Valentin Icko, ne žele da govore o onome što se desilo pre toga, o događajima koji su prethodili tome od 1992. do 1995. godine. Da nije bilo stradanja više hiljada Srba u selima te dve opštine, o čemu čak i CIA šalje svoj izveštaj u Vašington, pa oficiri CIA kažu da je nedozvoljeno ponašanje armije BiH, da nema komande, da su raspušteni, da se ponašaju nasilnički, svirepo, itd. Da nije toga bilo pitanje je koliko bi neko uspeo da motiviše i upali te srpske vojnike da 1995. godine urade to što su uradili.Samo da navedem, kad sam pomenuo logore za Srbe u Prvom svetskom ratu, koja je osnovala Austrougarska, šta kaže Hrvat, doktor Josip Škarić, koji je bio lekar i koji je molio komandanta logora da zatvorenicima, logorašima da suvu hranu, jer boluju od crevnih bolesti, ovaj mu je odgovorio svirepo pa, šta ćemo, u istoriji se dešava da neke nacije nestaju, a druge se dižu. Pa, šta se može protiv toga činiti da ovoga puta nestane srpske nacije? To je bio odgovor austrougarskog komandanta logora u Doboju koji je bio samo jedan od logora u toku

na mestu logora podignut spomenik, spomen „Kosturnica“. Zanimljivo je da su 1941. godine, samo tri godine posle podizanja i osvećenja, ustaše čim su upale u Doboj prvog dana minirale taj spomenik. 1954. je obnovljen, ali bez krsta na vrhu i na kraju 6. novembra 1993. godine Vlada Republike Srpske je izvršila svoj dug i obnovila spomenik onako kako to dolikuje.Ovih dana smo svedoci toga da

takođe priče da su i oni predmet srpskih genocida, utrkuju se ko će više genocida da nabroji, odnosno da navede i sad se mi pitamo i postavljamo sebi pitanja, a šta će to njima, odnosno zašto to njima treba?Zato ja sad kada pođem od toga šta smo mi učili u školi i kakav smo odnos imali prema pitanju Drugog svetskog rata i genocida nad Jevrejima, pitanju „Holokausta“, imali smo ogromnu empatiju prema žrtvama i s druge strane gotovo nikakvu empatiju prema onome ko je te zločine počinio.Mislim da je ovde cilj međunarodno javno mnjenje, ovde je cilj javnost evropska i svetska koja treba da izgubi svaku empatiju prema Srbima i srpskom narodu, a onda kada međunarodna javnost izgubi empatiju onda oni imaju dovoljno načina da od Srba otmu ono što su naumili,

se razvija, razvija brže od svojih suseda, krupnim korakom korača napred i tako jako i ekonomski osnažena

svoj scenario, jer ovde imam podatak koji je nedavno objavljen da je Srbija u poslednje tri godine ostvarila rast u oblasti inovacija za 30%. To nije naš podatak to je objavila Evropska komisija za ocenu inovacija.Tu se kaže da Srbija duplo brže napreduje, odnosno ima dva puta veću stopu rasta u oblasti inovacija u odnosu na prosek EU. Ubedljivo Ubedljivo je ispred pojedinih zemalja EU, naravno pretpostavljate da su na listi uvek Bugarska, Rumunija i ove koje nikada objektivno nisu ispunile uslove da budu deo EU, ali je Srbije ispred i nekih vrlo razvijenih zemalja kao što je Slovačka, kao što je Poljska, ispred Letonije i nekih drugih.Naravno da ovo nije palo sa neba. Ovo je rezultat državne politike, ulaganja u nauku, u obrazovanje, u privredu, u inovacije, u start-ap kompanije. Podršku koju start-ap kompanije dobijaju i sa nacionalnog državnog nivoa, ali i sa lokalnog nivoa, mi znamo da su poslednjih par godina otvoreni naučno-tehnološki parkovi u nekoliko velikih gradova Srbije, jedan je otvoren i u Nišu i Republika i grad Niš kroz naučno-tehnološki park, ali i na druge načine znam, iz svog budžeta pružaju podršku start-ap kompanijama, malim i srednjim preduzećima i upravo politici inovacija u tim preduzećima.Samo još jedan podatak koji stoji u ovom evropskom izveštaju, u Srbiji je poslednje manje od četiri godine broj IT stručnjaka povećan za dva puta, tako da u tom sektoru danas imamo više od 40 hiljada ljudi.Zato što Srbija tako napreduje, njima se žuri da dovrše neke regionalne planove i otuda tolika navalica napada na Srbiju i prozivki koje su upućene predsedniku Republike, pa se tu koristi i ovaj unutrašnji faktor u spoljašnji uvek dobro dođe da destabilizuje i pored toga što predsednik ima podršku najmanje 70% građana Srbije. znate, tajkunski mediji u iste naslove stavljaju i predsednika i jednog koljača koji je do te mere okrvavio ruke što je gotovo izvesno i što će sigurno na sudu biti dokazano, da njemu ne preostaje ništa drugo nego da se pogađa sa onima za koje veruje da će mu pomoći, a država ne može da mu pomogne, jer je država objavila rat mafiji, rat kriminalu, rat korupciji. Prema tome, on podršku može da očekuje, oni podršku mogu da očekuju sa druge strane od onih koji pretenduju da budu država, da budu vlast i od stranih obaveštajnih službi sa kojima su izgleda uvek bili u nekom kontaktu i za čije su interese služili.Na kraju, rekao bih, čitam neke naslove ovih dana povodom izveštaja gospodina … (ne razume se) Krajfa i nezavisne komisije, da je vreme majstorsko rešeto jeste vreme rešeto, ali mnoge stvari mogu da se zaborave ako se ne ponavljaju i ako se na prezentovanju i otkrivanju i dokumentovanju istine ne radi marljivo, strpljivo i uporno.Hvala vam na vremenu, nadam se da se ministarstva neće mnogo naljutiti zbog ovih kritika koje su upućene na početku.Živeo predsednik Srbije, živela Srbija!

da se ljudi na vaše opaske pošto vaša kritika da je trebalo da i Zakon o kulturi i Zakon o rodnoj ravnopravnosti, bez obzira na to što je Zakon o kulturi donošen pre Zakona o rodnoj ravnopravnosti, da ima odredbu od 40% prosto je, slutim, nesporazum nedovoljnog informisanja vašeg kao poslanika i vi imate i pravo na to.Ne postoji način da zakon koji je donet pre Zakona o rodnoj ravnopravnosti koji ima upućujuću odredbu, da ima u bilo kom svom članu odredbu o 40, 50 ili čega god hoćete procenata za upravljačke strukture, niti bi dobio pozitivna mišljenja drugih ministarstava, niti bi prošao pozitivno Republički sekretarijat za zakonodavstvo. To je način i procedura kako se donose zakoni pred vas, kako idu kao izmene i dopune, dakle, teško da je reč o kritici.Što se tiče usaglašavanja sa Zakonom o visokim obrazovanjem, u to ne ulazim, verovatno će biti pred vama. Mada, i tu malo gubite iz vida konkurs i način na koji ljudi podnose dokumenta.Mislim da je vrlo, vrlo dobro što je Ministarstvo konačno usaglasilo ova dva zakona, jer je nepravda i problemi kojih je bilo na terenu zbog toga što u jednom piše tri godine iskustva, u drugom pet, bilo zaista primetno i zahtevalo je izmene i dopune zakona.Mi u Vladi nemamo ništa protiv da vi imate inicijativu da donosimo zakone nezavisno od toga na šta nas obavezuju jedinstvena metodološka pravila, ali i to je akt koji je donela Skupština 2013. godine i taj akt isto upućuje na to da zakon koji je donet pre zakona sa upućujućom odredbom ne može da sadrži tu upućujuću odredbu.Dakle, potpuno razumem da vi smatrate da smo trebali da vas poštedimo današnjeg radnog dana i unekoliko mogu da se složim sa vama, ali verovatno iz drugih razloga, ali i iz proceduralnih razloga, iz razloga načina na koji radi Poslovnik Vlade, to što vi smatrate efikasnijim, dakle, da Zakon o kulturi unese odredbu o 40% manje zastupljenog pola, pre nego što je ta odredba sa vaše strane usvojena u Narodnoj skupštini, prosto nije moguće.Samo da pojasnim, pošto je i tu bilo nejasnoća, ovo nije zakon o ravnopravnosti žena, i ovo nije zakon o nikakvom slabijem polu, i ovo nije odredba o bilo kome ko je diskriminisan, ovo je odredba koja proističe iz Zakona o rodnoj ravnopravnosti, koji je zakon i o ženama i o muškarcima. U konkretnom slučaju, radi se o jednom ozbiljnom poslu koji će imati Ministarstvo kulture pred sobom, jer odredba, jednom kada glasate za ove izmene Zakona o kulturi, podrazumevaće zamašan posao da se muškarcima omili rad u kulturi, koji je vrlo često bez dovoljno novca, bez dovoljno ugleda, bez dovoljno poštovanja i reputacija, poželjnog bavljenja u upravnim odborima i bez plaćanja, znate, nema te nadoknade u upravnim odborima. To je realnost koja je vrlo jasno u suprotnosti sa našom navikom da govorimo vrlo pozitivno o potrebi negovanja naše kulture, našem poznavanju kulture, o našem poznavanju svega onoga što je dobrobit kulture na korist čitavog društva. Eto, to je objašnjenje.Meni je drago da u suštini ozbiljnih kritika na predloge zakona pred vama i nije bilo, kao što mi je i drago da je ministarka Maja Gojković jedna od prvih koja je shvatila i pročitala zakone koji su stupili na snagu, pa pred vas poslala upućujuću odredbu o 40% manje zastupljenog pola.Tako će pred vas doći sva ministarstva koja imaju bilo koje organe upravljanja, jer ste vi odlučili da tako u Srbiji bude i da svugde gde su javni poslovi i gde su privatni poslovi bude 40% manje zastupljenog pola i to je nešto na čemu sam ja lično zahvalna, a i ono što treba da bude pravi kulturni duh koji vlada u društvu u Srbiji, u ime prave jednakosti između žena i muškaraca. Hvala vam.

Orliću.Poštovana ministarka, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, govoriću o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi, koja predstavlja važnu meru napretka jednog društva. Definicija čuvenog Malroa glasi da je kultura nastanak i narastanje sveg bogatstva, oko i sa čovekom, a najvažnije, samog čoveka.Ovim zakonom koji je donet 2009. godine za vreme bivšeg režima, a koji je stupio na snagu u martu 2010. godine, nije bila regulisana osnova kojom funkcioniše naša kultura i to je bila još jedna od volšebnih reformi žutog režima. Usvajanjem novog Zakona o kulturi i podzakonskih akata koji proizilaze iz njega stvaraju se preduslovi za ujednačenu sistemsku i samim tim efikasniju regulaciju celokupne oblasti kulture. Razlog ovih izmena se odnosi delom i na obavezu usaglašavanja ovog predloga zakona sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti, za koji se zalaže Vlada Srbije, na čelu sa Aleksandrom Vučićem.Ovim se utvrđuje da je izbor Nacionalnog saveta za kulturu da obezbedi zastupljenost od najmanje 40% predstavnika manje zastupljenog pola, kao i nacionalnih manjina, a takođe i obavezu zastupljenosti u upravnim, nadzornim i drugim državnim institucijama, u zavisnosti od toga da li je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, da se najviše jedna trećina članova imenuje iz redova zaposlenih u ustanovi, na predlog reprezentativnog sindikata ustanove, a ukoliko ne postoji reprezentativni sindikat, na predlog većine zaposlenih.Ono što je važno naglasiti, to je da za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna nikakva sredstva iz budžeta. U okviru javne rasprave održano je pet okruglih stolova, i to u Čačku, Subotici, Novom Sadu, Nišu i Beogradu, uz poštovanje svih epidemioloških mera, uz prisustvo lokalnih organa vlasti, predstavnika ustanova kulture, udruženja, kao i nevladinih organizacija.Za

Srbija, na čelu sa Aleksandrom Vučićem, izdvojila je sredstva za period od 2014. do 2020. godine za kapitalne projekte koji uključuju adaptaciju i rekonstrukciju svih krucijalnih ustanova kulture,

Šabačke biblioteke i još mnogo drugih.Takođe, urađeno je mnogo u cilju jačanja svih segmenata kulturnog nasleđa, ali i ekonomskog prosperiteta Republike Srbije, gde se sa dna evropske lestvice sada pretenduje da budemo lideri u regionu i za osam godina postigli smo rezultate koji su bili nezamislivi i bolji nego u zadnjih 50 godina, pritom, suvereni u vođenju sopstvene politike, ali dosledni u pristupu evropskim integracijama. Od pomoći penzionerima i građanima do zdravstva, gde su plate sada dvostruko veće, vojske i policije, izdvajanja za lečenje najmlađih u inostranstvu, borbe protiv bele kuge,

kao i da se zadrže i poboljšaju sva ostala prava i za decu i za majke, jer bez dece ne vrede nam ni fabrike ni investicije.Mi to kažemo, a ko je o tome pre Aleksandra Vučića razmišljao uopšte? I šta je radio bivši tajkunski režim, na čelu sa dirigentom Draganom Đilasom? Da li je to bilo njihovo zalaganje za kulturu, devastacija državne kase, ali i života uopšte, kada je grabio i otimao od porodilja? Umetnost u rasprodaji državnih preduzeća budzašto, u cilju nagomilavanja milionskih suma novca na svoje račune po poreskim rajevima i pokoji „porše“ za njegove satrape. To je bilo to.Da, ta njihova kultura i umetnost se posebno vidi sada, kada se država grčevito bori protiv najmonstruoznijeg klana, gde u odbrani zlikovaca kao konsiljere prednjači prima balerina iz Morovića Marinika Tepić.Očigledno su za nju koljači samo orkestar sa kojima će ona da svira u istu tikvu

gde razapinju lažima u delirijumu besa Aleksandra Vučića i njegovu porodicu po Đilasovim i Šolakovim medijima, po ustaljenom programu manipulacije, jer su svesni da se pošteni i hrabri nikada neće povući pred ubicama, lopovima i farizejima, jer sa takvima nema, niti će ikada biti kompromisa.Neće više mafija upravljati Srbijom. Neće više kabadahije odlučivati o sudbini naše dece i svih nas koji smo decidno rekli ne pustošenju naše lepe zemlje. Tako je rekao narod Srbije, a njegova se ne poriče. Živela Srbija!

Poštovani predsedavajući, poštovana ministarko sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, kultura je svakako jedan od temelja svake ozbiljne države i naravno i naše države Srbije i kao takva mora biti tretirana sa posebnom pažnjom i svaki zakon koji se odnosi na kulturu mora biti dobro postavljen, dobro predložen i, što je najbitnije, od strane Skupštine obrazloženo prihvaćen ili neprihvaćen.Ovaj zakon jeste kratak, ali je vrlo precizan i jasan i, prosto, iz čitanja se odmah vidi šta je tema i šta je ono što želimo da postignemo kroz ove zakone i svakako ima moju ličnu podršku. Ima, siguran sam, i podršku skupštinske većine i to je jednostavno tako.Sama kultura i istorija prepliću se i, prosto, protokom vremena sve dođe na videlo i sve dođe na svoje. Šta smo ostavili u kulturnom nasleđu, šta su nam ostavili preci, šta je ono što ćemo mi ostaviti našim pokolenjima sudiće neko drugi, ali ono što je bitno, bitno je da kulturu čuvamo da bude na zdravim osnovama i da je vode ljudi koji su dosledni i koji zaslužuju te pozicije u ustanovama kulture.Upravo ovaj zakon to i definiše i godina iskustva u radu je minimum minimuma da bi neko uopšte mogao prihvatiti i voditi ustanovu kulture, a trebalo bi to i mora biti u osnovi za bilo koju drugu ustanovu.Svaka investicija u kulturu mnogostruko se vraća i to je, jednostavno, nemoguće izmeriti. Žao mi je što nije tu ministarka Maja Gojković da, prosto, je pohvalim za sve ono što je uradila za ovo kratko vreme.Svi mi koji smo u politici nešto duže znamo da se nekako kultura uvek nalazila u nekom zapećku, sklonjena kao manje važno ministarstvo, kao nešto ne toliko bitno. Upravo odnos Maje Gojković prema Ministarstvu koje vodi je i odnos Aleksandra Vučića i ovog ministarstva i ove Vlade i naravno ove Narodne skupštine.Vrlo ozbiljno, odgovorno i za vrlo kratko vreme vidljive su promene. Ako pominjemo Narodni muzej i Muzej savremene umetnosti, to su neki poznati muzeji, ali ne možemo pomenuti sve muzeje po Srbiji, biblioteke i druge ustanove kulture koje su, jednostavno, bile zaboravljene. Nisu zaboravljene, nego jednostavno su bile zakatančene. Jednostavno, nisu radile ustanove kulture gde se skupljala prašina i gde niko živ nije znao ni kada će početi i da li će ikada više zahvaljujući glasovima građana Srbije, Aleksandar Vučić 2012. godine preuzima odgovornost za ovu našu lepu Srbiju i uz pomoć svojih saradnika, koalicionih partnera i partnera i narodnih poslanika i ministara i uz pomoć građana dolazimo u status gde možemo da mislimo o svemu i mislimo o svemu, gde pokušavamo da popravimo sve ono što se može popraviti i gde postižemo rezultate bolje nego što smo i sami mogli očekivati.Kada je kultura u pitanju, svaka čast i ozbiljna pohvala svima onima koji su u ovih godinu i po dana korone uspeli da, koliko-toliko, između ostalog, bar sačuvaju te ustanove, da uspeju da nešto i urade, da budu na usluzi, jer su, između ostalog, i ustanove kulture tu da bi otvorile vrata našim građanima, jednostavno uspele da opstanu za ovih godinu i po dana i na tome jedna velika pohvala.Ono što svakako nije za pohvalu to je i ponašanje i pokušaj ljudi iz opozicije… Mada, prosto je i pitanje da li zaslužuju i naziv opozicija. Lično sam stava da neko da bi bio i da bi nosio naziv opozicije on bar mora da se ponaša i da misli u interesu građana i u interesu građana da radi tako da država bude jača.Ova opozicija misli isključivo o sebi i misli kako da što bolje ili da što više utiče na urušavanje naše države ne bi li na taj način urušili Aleksandra Vučića, pa bez obzira što bi cena bila skupa i što bi se odrazilo to i na samu državu i na građane. Takvi ljudi pitanje je da li su i opozicija, ali o tome neka misle oni.Ono što je svakako bitno i to je jednostavno tako, kako se borimo za Srbiju, svako na svojoj poziciji, svako na svom nekom mikro planu, bez obzira na kom nivou i na kom mestu radi i živi u Srbiji, prosto, tako će nam u Srbiji biti.Evo, ne bih dužio, pošto smo danas čuli dosta argumenata i zaista jedna iscrpna rasprava o važnim pitanjima. Iskoristio bih ovo, i time ću završiti, da čestitam svima onima koji su osvojili medalje na Olimpijadi, koji su se borili za nas. Svaka čast Milici na zlatu, ali i Mikecu na srebru. Svaka čast i Tijani i košarkašima na bronzi. Te njihove medalje dokaz su da možemo i da jesmo jaki i da jesmo veliki. Svaka čast i onima koji nisu osvojili medalje, koji su ispali u prvom krugu, ali su se borili za našu Srbiju i svaka čast njima.Oni koji nisu ni pokušali, oni neka vide šta će sa sobom. Svaka podrška svim zakonima koji donose dobrobit ovoj Srbiji. Svaka podrška svima onima koji se bore za Srbiju i za naše građane.Hvala. Mirković. **Aleksandar Mirković** Poštovani predsedavajući, poštovana ministarka sa saradnicom, poštovane koleginice narodne poslanice i kolege narodni poslanici, uzimajući u obzir da se približavamo polako kraju ove rasprave, mislim da smo čuli dosta argumenata i sve one glavne razloge zašto će poslanici

kada govorimo o kulturi, mislim da je ministarka Gojković istakla jednu jako važnu činjenicu. Ljudi koji danas najoštrije kritikuju ove zakone su isti oni ljudi koji su dopustili da 15 godina Narodni muzej bude zatvoren ili oni isti ljudi koji su dopustili da Muzej savremene umetnosti takođe bude zatvoren zatvoren i da se ne koristi, da ljudi ne mogu, posebno bitno, da mlađi naraštaji ne mogu posetiti te muzeje, unaprediti svoje znanje i na taj način sebe dodatno usavršiti.Ono što mene zabrinjava jeste podatak o kome malo govorimo, a to je činjenica koliko generacija je to propustilo da koristi Narodni muzej, da vidi sve ono što je jako bitno na jednom mestu, ali i da vidi nešto što je retko. Zaista mislim da takva situacija u kojoj smo se nalazili do pre nekoliko godina je sramotna za našu zemlju, a posebno je sramotna bila iz prostog razloga što ljudi koji su sebe predstavljali za nekakvu elitu i pokušali da sebe dodvore građanima na svaki mogući način, nikada nisu odgovorili na pitanje – zašto se ništa ne radi po pitanju Narodnog muzeja ili zašto se baš ništa ne radi kada je u pitanju kultura?Drago mi je što u poslednjih nekoliko godina se drastično promenila slika kada je kultura u pitanju. To se najbolje vidi po investicijama, najbolje se vidi i po otvaranju novih muzeja, ali isto tako i po investicijama koje se tiču i lokalnih samouprava. To je jako važno i jako dobro.Tek dolaskom SNS na vlast, kultura je počela da dobija mesto u našoj zemlji koje zaslužuje. Uveren sam, isto tako, žao mi je što gospođa Gojković danas nije ovde sa nama, uveren sam da ćemo i u narednom periodu nastaviti sa tom dobrom praksom.Što se tiče i ove zastupljenosti, tj. primena izmena u zakonu kako bi manje zastupljeni pol bio u 40% i svega onoga što pričamo o rodnoj ravnopravnosti, mislim da je opet tek dolaskom SNS na vlast tek tada učinjen drastičan pomak. Možete videti, vi ste, gospođo Čomić, bili narodni poslanik, pa možete to i sami iz svog ugla tumačiti, koliko je narodnih poslanica danas u parlamentu, koliko je žena na važnim pozicijama, na važnim mestima u našoj zemlji.Ako želite to da posmatrate kroz to da li je premijerka jedna dama, kao što je Ana Brnabić, imali smo do skoro i predsednicu parlamenta Maju Gojković, guvernerka je gospođa Tabaković što je mnogo bitnije i na šta uvek želim da skrenem pažnju jeste činjenica da sve te žene nisu dobile šansu eto radi pro forme ili neke kvote, već zato što svojim znanjem, umećem, obrazovanjem i zalaganjem doprinose boljem životu u Srbiji. To je jako bitno.Složićete se sa mnom zasigurno da i veliki broj dama koji se nalazi na ministarskim mestima opravdavaju to poverenje koje su dobili od premijerke Ane Brnabić. Uveren sam da ćemo i u narednom periodu imati dosta uspeha i da će svaka osoba u Vladi ili u ovom parlamentu dati dodatni doprinos kako bi naša zemlja se još brže i još više razvijala.Ono čime ću završiti, kako bi ostavio i kolegi Marinkoviću vreme da diskutuje, nešto što, nemojte mi uzeti za zlo, ali ovo najdobronamernije kažem. Nekako, iako se mnogi zalažu za tu žensku ravnopravnost i za zaštitu prava žena, i uvek se svi zalažu, negde, čini mi se, do jedne granice, a onda kada premijerka Ana Brnabić pretrpi najgore moguće uvrede, kada je nazivaju glupačom, zlom ženom, kada na njen račun stižu najodvratnije pretnje, negde ta ženska solidarnost nestane ili u malom broju neko stane u njenu zaštitu.Kada je bio primer onog Veselinovića, koji je igrom slučaja gradski odbornik u Skupštini grada Beograda, mi smo izašli sa jednim zaključkom kojim smo osudili to njegovo ponašanje, ali nažalost, i tada je izostala reakcija i mnogih nevladinih organizacija, udruženja koja se bore za zaštitu prava žena, ali ono što je iz mog ugla još bolnije, i njenih koleginica.Takva praksa se ponavlja i sada u prethodnih nekoliko meseci, kada je opet gospođa Brnabić prošla kroz „toplog zeca“ Dragana Đilasa, Marinike Tepić, Vuka Jeremića, Boška Obradovića ili bilo koga iz te klike, na čelu sa Borisom Tadićem, koji predstavlja bivši režim DS.Mislim da je to nešto na čemu moramo da radimo svi kao društvo, ali isto tako, da i dame koje se bore za ta prava, kada dođe do takvih slučajeva, prve izađu i stanu u zaštitu jedne od njih, jer smatram da je to normalno i da je to nešto što bi svaka dama morala da uradi za jednu drugu koleginicu. Najbolji primer je upravo Ana Brnabić koja je uvek tu da stane i za svakog kolegu, ali bogami i za svaku koleginicu.Što se samih zakona tiče, naravno da ćemo u danu za glasanje podržati ove predloge zakona, a ja sam uveren da ćete pred nas kao narodne poslanike i u narednom periodu izaći sa još dobrim, kvalitetnim predlozima zakona i da ćemo svi zajedno, sledeći politiku predsednika Aleksandra Vučića, učiniti da svaki dan bude još lepši i još bolji za život naših građana i da ćemo tako nastaviti da od Srbije stvaramo još lepše i još bolje mesto za život. Hvala vam. Živela Srbija!

ministarka gospođo Čomić, dame i gospodo narodni poslanici, želim prvo da se zahvalim kolegi Mirkoviću na ispoljenoj solidarnosti. Naravno, to i predstavlja jedan od osnovnih postulata i principa delovanja naše stranke i našeg poslaničkog kluba.Želeo bih da bih da budem vrlo efikasan kada je u pitanju tema kulture. To je nešto što je zahvaljujući predsedniku Vučiću i SNS u proteklih u proteklih nekoliko godina tema i platforma koja je definitivno vrlo razvijena, imajući u vidu činjenicu da SNS smatra da je kultura jedan od najbitnijih aspekata društvenog života i da sve ono što činimo i radimo po pitanju političkog, ekonomskog razvoja, svega onoga što imamo kao rezultate u prethodnih nekoliko godina na političkom i geopolitičkom planu, treba da bude i da se odrazi pozitivno na razvoj kulture, na promociju naše kulturne baštine i na nove investicije, kada je u pitanju kultura.Mi smo to, naravno, radili i sve ono što je urađeno po pitanju ekonomskog razvoja, nije samo izdvajano i ulagano u tu tzv. tvrdu infrastrukturu, autoputeve, aerodrome, železnice, sve ono što je Srbija uspela vrlo dinamično da uradi u proteklih nekoliko godina, posebno od 2014. godine, kada je Aleksandar Vučić postao premijer, već je ulagano i u meku infrastrukturu, čija je kultura jedan vrlo, vrlo zapažen i ozbiljan deo.Naravno, mi sledimo onu politiku koju je još i Stojan Novaković kao istaknuti naprednjak, predsednik Vlade, ministar spoljnih poslova, istaknuti diplomata definisao krajem 19. veka, govoreći stalno i u parlamentu i u Vladi i građanima tadašnje Kraljevine Kraljevine Srbije o tome da uticaj Srbije i Srba treba da se širi i treba da se promoviše upravo kroz ulaganje u kulturu, obrazovanje, da se interesi Srba koji su živeli tada u sadašnjoj Severnoj Makedoniji, na teritoriji Kosova i Metohije mogu odbraniti samo tako što će

treba biti iskren i otvoren i reći građanima Republike Srbije, i to želim da uradim iz Narodne skupštine, da ne bi bilo investicija, da ne bi bilo ulaganja u kulturu, ne bi bilo svega onoga o čemu su pričale moje kolege danas, a to je novi muzeji, novi projekti kada su u pitanju film, kinematografija, kada su u pitanju festivali, kada je u pitanju finansiranje mnogobrojnih projekata iz oblasti kulture, da nije bilo ekonomskog razvoja i da nije bilo i domaćih i stranih investicija, za šta se dobrano dobrano i sa puno energije potrudio naš predsednik, koji je znajući da je osnova društvenog razvoja, u stvari, i političkog razvoja, ekonomski razvoj, uložio sve svoje vreme i sve svoje kapacitete kako bi Srbija bila moderna i ekonomski snažna država.Da se razumemo i da budemo otvoreni, iskreni, dame i gospodo narodni poslanici, nema razvoja kulture, nema otvaranja muzeja, nema novih projekata ako nema ekonomskog razvoja, ako nema rasta BDP. Svi koji pričaju drugačije bave se demagogijom i, naravno, pokušavaju da lažu i da obmanu građane i ovaj narod. To je nešto što građani Srbije i te kako cene kod predsednika Aleksandra Vučića koji je vrlo iskren, vrlo otvoren i vrlo jasan prema njima, imajući u vidu tu činjenicu da je njegova vizija, njegovo liderstvo i njegova politika vrlo jednostavna i vrlo jasna, a to je da ekonomski razvoj, nova radna mesta pokreću sve ono što, naravno, podiže ukupni kapacitet ovog naroda i sve ono što je urađeno u oblasti kulture, u oblasti reforme i svega onoga što je Srbija uradila, mnogi to u regionu i u svetu nisu očekivali, dovelo je do toga da onaj koji je to uradio i koji je najzaslužniji za to bude na meti onih kojima smeta danas jaka Srbija, kojima smeta danas da Srbija ima novac i da podržava projekte kao što su filmovi koji govore o našoj istoriji, o našoj prošlosti, o našoj kulturno-istorijskoj baštini, smeta im čovek koji u Vašingtonu, u Bosni, u Briselu, ume da kaže šta su naše crvene linije po pitanju po pitanju naše nacionalne politike, po pitanju zaštite naših vitalnih nacionalnih interesa i, naravno, pojavljuju se oni koji su, nažalost, to je jedna od vrlo retkih stvari koje se mogu videti u svetskoj politici, na svetskoj političkoj sceni, pojavljuju se ljudi sa domaće političke scene koji bi da pomognu onima kojima smeta ekonomski snažna i politički snažna Srbija, da pomognu njima da ostvare svoje planove i nastavlja se nastavlja se dehumanizacija predsednika Vučića kroz sve ono što se događa i što možemo da vidimo u medijima, ne samo proteklih nekoliko dana, nego proteklih nekoliko godina.Mi se ovde kao predstavnici većine u parlamentu, kao predstavnici SNS i te kako i snažno borimo protiv toga i uvek ćemo se boriti, uvek ćemo govoriti o tome da želimo da zaštitimo naš interes, da želimo i da nas nije sramota da podržimo predsednika Vučića, njegov integritet, integritet njegove porodice i njegovo pravo da bude maksimalno zaštićen.Oni koji danas govore o tome i pokušavaju njega da povežu sa onima sa kojima se on beskompromisno i bespoštedno obračunao, kao ključnim kriminalcima i onima koji izjedaju supstancu ovog društva kao najveće zlo ovog društva, valjda su snajperi, bombe i teško naoružanje bili potrebni da bi se obračunavali sa navijačima Crvene zvezde, Rada ili nekog drugog kluba, ne, treba biti otvoren, treba biti iskren i treba reći istinu na svakom mestu - bilo je potrebno ukloniti Vučića kao najveću pretnju i najveću prepreku koji žele loše Srbiji.Naravno da ćemo se mi i u daljem našem radu ponašati kako smo to radili i u prethodnom periodu, ovako solidarno, ovako zajedno, kao jedna jaka, moderna stranka, podržavajući svog predsednika koji na svakom mestu, svakodnevno, maksimalno štiti nacionalne interese ove zemlje i interese građana Republike Srbije. Hvala. Zahvaljujem, profesore Marinkoviću.Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog načelnog pretresa, pitam da li reč žele predsednici odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika? li možda reč želi predstavnik predlagača? (Ne)Zaključujem zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz tač. 1. i 2. dnevnog reda.Nastavljamo sa radom sutra u 10.00 Hvala.